financije i državni proračun, rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa,

Gospođe i gospodo. Pred vama je Prijedlog izmjena Stečajnog zakona i ono što svi znamo zapravo prilično nam je bolna praksa provođenja stečaja u Republici Hrvatskoj. Ono što obilježava naše stečajeve je dugotrajnost postupanja. Postupanje cijeli niz godina opterećeno je raznim institutima i onda u konačnici nakon cijelog niza godina proizađe da mnogi vjerovnici ne ostvare ona svoja prava radi kojih su i pokrenuli stečajne postupke. Također jedan od važnih razloga neuspješnosti stečaja jeste i vrijeme otvaranja stečaja. Vrlo često stečajevi se otvaraju nakon što su tvrtke cijeli niz godina, 5, 6 pa i više godina nažalost blokirane, neaktivni su im računi, ništa se ne dešava, a za sve to vrijeme zapravo itekako se vode određene radnje u stečajevima, iznosi se imovina, rade se raznorazni ugovori, potraživanja prenose na kojekakve druge subjekte. I tada opet dolazimo da stečaj bude otvoren kada je dugovanje naraslo i vezano je za potraživanja države i vezano je za potraživanje fondova. Kamate su naravno također digle vrijednost potraživanja koje imaju. Međutim, od imovine kad se otvori stečaj vrlo često nemamo dovoljno imovine da bi se ta potraživanja namirila. Jedan od problema kojim se izmjene ovog Stečajnog zakona bave jeste cijeli niz i to dakle imamo veliki broj trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj koji nemaju niti jednog jedinog zaposlenog, ali zato imaju određena dugovanja, blokirani su cijeli niz godina i zauzimaju prostor na tom našem tržištu, zauzimaju zapravo određeni određeni dio tržišta, a proizvele su dugovanja, rastu kamate, nisu plaćene obveze niti prema fondovima niti prema Republici Hrvatskoj. I sada ovim izmjenama zakona predlažemo znači jedan malo malo lakši postupak, jedan malo brži postupak radi postizanja pune učinkovitosti smanjenja i troška i ubrzanja postupka. I ovim predloženim izmjenama dodajemo jednu novu glavu razumije./… skraćen i stečajni postupak, a riječ je o postupku koji se pokreće na zahtjev Ministarstva financija, porezne uprave koji se odnosi na svaki gospodarski subjekt koji nema a za koji su ispunjeni oni redovni uvjeti iz članka 4. Stečajnog zakona. Znači da poslovni subjekt ima evidentirane nepodmirene obveze kod banke koja za gospodarski subjekt obavlja poslove platnog promete u razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo na temelju valjanih osnova za naplatu bez daljnjeg pristanka naplatiti iz bilo kojeg od računa dužnika. Dakle, osim odredbi o skraćenom stečajnom postupku u ovom Stečajnom zakonu izvršena je intervencija i u odredbu članka 54. stavak 1. točka 3. tako da obvezni sadržaj rješenja o otvaranju stečajnog postupka bude i naznaka točnog vremena kada se stečaj otvara. Smatramo da ćemo ovakvim reguliranjem znači jednog bržeg stečajnog postupka doprinijeti da se uvede bolji red na naše tržište i da na koncu oni koji ne zaslužuju biti dio tržišta da u ovom skraćenom stečajnom postupku da ih ih reguliramo i da vjerovnici ako ima dakle sredstava i namire svoja potraživanja koja imaju. Evo hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Odbor za zakonodavstvo, predsjednik odbora gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na stotoj sjednici održanoj 21. rujna 2010. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o dopunama Stečajnog zakona. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Na tekst konačnog prijedloga zakona odbor podnosi sljedeći amandman. Dakle, prvi na članak treći. U članku trećem riječ: "primjenjuje se do" zamjenjuju se riječima prestaje važiti uz obrazloženje da se nomotehnički dorađuje izričajem. Međutim, pored utvrđenog amandmana u raspravi je iznijeta dvojba o mogućim teškoćama u provedbi skraćenog stečajnog postupka jer bi Porezna uprava svoje zahtjeve trebala pored ostalog temeljiti na temeljiti na činjenicama iz članaka 335a. stavak drugi točke tri i članka 330b. točke dva. Istodobno u raspravi je izražena i dvojba o opstojnosti odredbe članka 3. i to da nije razvidno prema kojem bi se postupku nastavili postupci koji nisu dovršeni do dana prestanka važenja članka 2. ovog Zakona. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice i državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Prijedlog dopuna Stečajnog zakona razmotrio je u svojstvu matičnoga tijela. Članovi odbora jednoglasno su podržali predložene dopune Stečajnog zakona u raspravi je istaknuto da se predlaže preispitivanje odredaba članka trećega prijedloga kojim je ograničen rok primjene dopunjenih odredaba o skraćenom postupku do 31.12.2012. godine iz razloga što je moguće da se i nakon tog roka iz svih poduzetih radnji od strane Porezne uprave pojave novi subjekti koji bi potpadali pod odredbe o skraćenom postupku. Stoga bi radi buduće efikasnosti skraćeni postupak trebalo u zakonu zadržati ili možda ima nekih razloga koje će predlagatelj objasniti što je ratio da on prestaje 31.12.2012. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za financije i državni proračun? Odbor za rad i socijalno partnerstvo? Ne. Otvaram raspravu. Klub SDP-a, gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Potpredsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovaj Zakon o dopunama stečajnog zakona na žalost došao je za radnice "Kamenskog" prekasno. One su k ao što smo pratili ovih dana preko hrvatskih medija štrajkale glađu, a sada su i u generalnom štrajku zbog nečinjenja države. Naime, nisu im se isplaćivale plaće, a na žalost Porezna uprava ništa nije učinila u tom smislu da se njihova situacija učini drugačijom. Prema obrazloženju predlagača razlog za dopunu Stečajnog zakona je potreba učinkovitije provedbe stečajeva kao jedne od mjera iz plana provedbenih aktivnosti iz Vladinog programa gospodarskog oporavka. Obzirom upravo na tu činjenicu da je deklariran kao dio programa gospodarskog oporavka ovaj zakon ima i ograničeni rok trajanja do 31. prosinca 2012. godine. Čime se to namjerava povećati učinkovitost provedbe stečajeva? Što se zapravo ovim dopunama nudi? Predloženim dopunama uvodi se institut tzv. skraćenog stečajnog postupka. Kolika se važnost pridaje ovom institutu i kolika su očekivanja od njega vidljivo je po tome što skraćeni stečajni postupak predstavlja citiram dijelom reforme pravosuđa čiji je cilj poboljšanje vladavine prava, poštivanje ugovora i zaštite vjerovnika. Što je suština skraćenog stečajnog postupka? nemaju ni jednog zaposlenog, a takvih je u Hrvatskoj preko 19000 s ukupnim dugom od preko 11 milijardi kuna koji imaju evidentiranu blokadu svog poslovnog računa o neprekidnom trajanju od najmanje 60 dana i koji se ne mogu izbrisati iz sudskog registra na neki drugi način primjerice po Zakonu o sudskom registru. Nakon pribavljanja izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu za koju je dostavljen zahtjev za pokretanje stečaja Trgovački sud će zatražiti od uprave društva da u roku od 15 dana dostavi prokazni popis imovine dužnika a vjerovnike će pozvati da u roku od 45 dana od objave poziva predlože otvaranje stečajnog postupka. Ako uprava dužnika ili vjerovnici ne postupe po zahtjevu suda ili se ne osigura pokriće troškova stečajnog postupka bilo iz imovine dužnika, bilo da sredstva predujme i vjerovnici smatrat će se da je pravna osoba nesposobna za plaćanje i sud će donijeti rješenje o istovremenom otvaranju i zatvaranju stečajnog postupka. Jasno je naravno svi to znamo da stečajevi moraju biti učinkovitiji, brži i jeftiniji. Jer i danas na žalost imamo stečajeve koji datiraju iz prošlog stoljeća doslovno, koji se vode 10 pa i 15 godina. Što zapravo vjerovnicima znači dobiti spor nakon 5 ili 10 godina? Ništa. Doista ništa jer spora pravda zapravo nije nikakva pravda. Međutim, skraćeni stečajni postupak neće biti ni malo kraći a samim time ni efikasniji što će se zvati skraćeni ako će sudstvo i dalje ostati sporo i ako će sudstvo ostati neefikasno. Tvrdim zapravo da smo i do sada u Hrvatskoj imali relativno dobar Stečajni zakon pogotovo u kontekstu ovih dopuna koje se sada nude. Naime i do sada je stečajni postupak bio hitan, i do sada je uprava društva koje je bilo nesposobno za plaćanje ili prezaduženo trebala bez odgode predložiti otvaranje stečajnog postupka. I porezna uprava je trebala podnositi zahtjeve za pokretanje stečaja. Jesu li uprave društva postupale po zakonu? Nisu. Je li porezna uprava postupala po zakonu? Nije. Drugim riječima mi smo i do sada imali sav potreban zakonski instrumentarij za pokretanje i vođenje stečajeva, ali se on eto ignorirao. Porezna uprava nije pokretala stečajeve čuvajući socijalni mir, a time je zapravo produžavala agoniju tvrtki nesposobnih za plaćanje, i poticala širenje insolventnosti. Dodatni razlog zašto porezna uprava nije pokretala stečajeve bio je taj što nije imala financijskih sredstava za plaćanje sudske pristojbe. Dakle porezna uprava je dobila od države ovlast za pokretanje stečajeva, ali ne i potrebna financijska sredstva. Zato eto u ovom prijedlogu zakona stoji da financijska sredstva za pokriće troškova stečajnog postupka solidarno predujmljuju vjerovnici koji su i predložili pokretanje stečajnog postupka. Uprave tvrtki koje nisu pokretale stečaj, trebalo je drastično kažnjavati, jer činjenica je da su te tvrtke potrošile tuđu imovinu, da su vlasnici tih tvrtki ne podmirujući obveze prema svojim vjerovnicima oštećivali vjerovnike, od radnika sve do države za milijarde kuna, ne podmirujući dospjele dugove isisali su i svoj i tuđ obrtni kapital iz poslovnog procesa i trajno ga imobilizirali u potrošnim dobrima. Znamo svi u apartmanima, u vilama, u skupim automobilima i jahtama, na egzotičnim putovanjima itd. Gubitak neophodnog obrtnog kapitala imao je za posljedicu gubitke u poslovanju, a financijski gubitak prije ili kasnije mora dovesti do stečaja. Dakle ove su tvrtke bile doista generatori nelikvidnosti koja se u koncentričnim krugovima poput svojevrsne zaraze širila na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. I umjesto da se vlasnike takvih tvrtki kažnjavalo, između ostalog i oduzimanjem nezakonito stečene imovine, sada kroz ovaj zakon ćemo ih praktično amnestirati od odgovornosti za ogroman financijski nered koji su napravili u hrvatskom gospodarstvu i za odlijevanje nacionalnog bogatstva, prije svega gospodarske supstance u privatne džepove. Otvaranjem i istovremenim zatvaranjem stečaja počistit će se sudski registar po sistem pojeo vuk magare. stavit će se točka na još jedan krug kriminalnog prisvajanja rezultata tuđeg rada i tuđe imovine, jer uzeti nečiju robu ili uslugu, koristiti uslugu i ne platiti je nije ništa drugo do krađa, do pljačka. Isto tako ne platiti državi poreze i doprinose također je pljačka. S tim da ne treba zaboraviti da se ne podmirivanje obveza nije odvijalo bez blagoslova Ministarstva financija. Naime godinama se dozvoljavalo da se isplaćuju neto plaće bez plaćanja poreza i doprinosa, dozvoljavala se isplata plaća preko sindikalnih računa, jer je redovni račun za poslovanje bio blokiran, dozvoljavala se isplata ispod stola, dozvoljavala se isplata preko bonova, dakle ideja za zaobilaženje zakona u Hrvatskoj doista nikada nije nedostajalo. I sad se zapravo evo ovim dopunama Stečajnog zakona izmišlja topla voda. ovaj zakon nije niti može biti nikakva antirecesijska mjera, niti mjera koja može doprinijeti oporavku hrvatskog gospodarstva. Ovaj se zakon doista mirne duše može nazvati zakonom o amnestiji vječitih neplatiša. I na kraju bih htjela reći samo to da oni koji su i do sada profitirali, a profitirat će i u ovom krugu čišćenja registra trgovačkog suda su stečajni upravitelji. Biti stečajni upravitelj doista je jedno od najunosnijih zanimanja, jedna od najunosnijih profesija u Hrvatskoj. Doslovno profesionalni pokapatelji tvrtki, koji su u velikoj mjeri doprinijeli i dugotrajnosti stečajeva, i lošim ishodima stečajnih postupaka. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Na žalost stečajeva će biti sve više, uvod u to je između ostalog i ovaj skraćeni postupak, a vjerojatno novce da bi ga mogli potrošiti kroz neku novu raspodjelu, tako skoro u ovoj zemlji neće biti. o radnicama i radnicima dakako Kamenskog, apsolutno se sa njima solidariziram, ali bez recimo milijardi kuna recimo poticaja koji se iz hrvatskog proračuna usmjeravaju npr. prema brodogradnji i da su oni u istoj poziciji kao i tekstilna industrija, ne znam kako bi se recimo i oni proveli. Jasno da pozdravljam prije svega ovu odluku i Europske Komisije da je konačno donijela stav da Uljanik nije društvo u problemima. Točno je kao što je rekla moja prethodnica stečajni postupak je bio hitan, točno je da shodno onoga članka 21. u roku od 21 dana u slučaju nelikvidnosti, odnosno prezaduženosti uprave su morale pokretati i točno je isto tako da oni koji to nisu učinili, koji su učinili ogromne štete svojim vjerovnicima, za to i po postojećem Zakonu o trgovačkom društvu mogli su odgovarati i to osobno, cijelom svojom imovinom za taj iznos, međutim međutim to u pravilu do sada nije bio slučaj. S druge strane ja osobno mislim da uvođenje možda ovakve jedne glave, skraćeni stečajni postupak, da bi trebalo prihvatiti. Možda bi to trebalo negdje uvesti uz ovaj stečaj male vrijednosti, međutim tu gdje se govori do 2 milijuna kuna, ali mi možemo stvarno imati situaciju da imamo društvo bez radnih mjesta, a da naprosto nije vrijednost do 2 milijuna kuna, nego može biti puno, puno veće. Da li su ti instituti najsretniji, ovako kako su predloženi, posloženi, to će pokazati vrijeme. Ja sam siguran da ćemo nakon izvjesnog vremena morati nadopunjavati pojedine institute, a slažem se sa prethodnicom da smo mi imali do sada jedan relativno korektan Stečajni zakonik, poglavito nakon ove novele iz 2006. godine. Ono što je npr. zanimljivo mi sada normalno imamo mogućnost tog stečajnog plana, to je ono što smo nekada pred 7, 8 godina nazivali preustroj, ali interesantno da se recimo u ovim institutima ne nudi mogućnost davanja izjave o pristupanju duga. Kod redovnog stečajnog postupka to je slučaj, kod recimo ovoga skraćenog postupka da netko ovjeri tu izjavu kod bilježnika itd. i da u onom roku od 60 dana podmiri te obveze dužnika ovdje tog instituta nema, a smatram da bi netko možda mogao se i u ovom slučaju pojaviti koji bi bio spreman dati tu i izjavu o pristupanju duga. Međutim, jasno to nije predmet ovoga zakona. Prijedlog ovoga zakona je kako počistiti ta neaktivna društva ili kako kaže kolegica maloprije kako amnestirati pojedince od obveza koje dan imamo 101 757 aktivnih društava. Imamo i 95 908 aktivna obrta. E sad, koliko je onih koja su prezadužena, koja su nelikvidna? Ja mislim to nitko u ovom trenutku ne može pouzdano reći. Članak 335. u ovome prijedlogu zakona govori o tome da Ministarstvo financija tj. Porezna uprava pokreće skraćeni stečajni postupak. 3 su jasno razloga za pokretanje stečaja; nesposobnost za plaćanje u onih 60 dana kada se netko ne može namiriti, prezaduženost i jasno ona prijeteća nesposobnost za plaćanje. E sad, što je bit? Što ako ta pravna osoba ili to društvo, pojedinac, obrt, nije bitno, koji će se naći na udaru skraćenog stečajnog postupka recimo nema obveza do Ministarstva financija tj. nema obveza nema obveza prema državi, a ima, nelikvidno je prema nekim drugim vjerovnicima. Kako će to netko znati, a s druge strane vidimo da nema zaposlenih, kako će to netko znati u ministarstvu? Jednostavno nikako. Pa imamo sada ovu javnu polemiku premijerke i Gospodarske komore koja potražuje da se dostavi popis svih društava koji su nelikvidni, ali jednostavno do tih podataka nikako ili ona ili nadležno ministarstvo ili Vlada ili ne znam tko ne može doći. Ili ćemo se sad mi naprosto poigravati Boga i sve tvrtke koje su bez zaposlenih jednostavno gurati Mislim da bi isto tako u ovoj fazi kao i u toj fazi prethodnog postupka trebao sudac doći u poziciju da se konzultira sa vještacima, da li je društvo stvarno nelikvidno, da li je to prezaduženo. Ali to ni on neće moći znati, tim više što se briše ako ništa drugo neki drugi instituti redovnog postupka. Mislim isto tako da dosada nitko nije činio distinkciju između bez zaposlenih i ostalih društva. Pa mi stečaj, normalno možemo provesti nad obrtom, imamo jednog člana, jednog osnivača, imamo jednoga radnika. Imamo, recimo u d.o.o.-u može biti samo jedna osoba osnivač, ne mora imati zaposlenog, a može se pojaviti u situaciji da čak dobro posluje kod d.d.-a. Isto tako možemo imati samo jednog imaoca imaoca tih dionica. Jasno d.d. mora imati upravu, nadzorni odbor, skupštinu pa je za vjerovati da će se valjda netko i profesionalizirati, odnosno zaposliti. Sama zaposlenost kod društva ne mora puno naprosto govoriti. Ja mislim da će sucu ili sudu ili još gore ovom sudskom savjetniku biti, koji će provoditi skraćeni postupak, biti teško raditi bez stečajnog upravitelja. Da će stečajni upravitelj ovako kako su stvari postavljene nije nužno potreban u tom skraćenom stečajnom postupku. Mi predlažemo s druge strane, ali o tome ćemo razgovarati u ovom zakonu koji slijedi, recimo ukidanje, sad koliko nekih 7 trgovačkih sudova umjesto da zadržimo te trgovačke sudove u postojećem broju i zato se najviše javljam za riječ kako bi mogli između ostalog obaviti i ovu djelatnost. Ja si postavljam sada jedno logično pitanje, kako će sada još 19 tisuća cca ili 20 ili 10 tisuća novih predmeta obaviti naši sudovi ako ćemo ukinuti de facto svaki drugi ili treći sud? Dosada vidjeli smo da odvjetnik, javni bilježnik kako ga imenuje sudac mora biti upisan na onu listu nadležnog ministarstva stečajnih upravitelja, ovdje se o tome zapravo ne radi. Da li će ministarstvo svu tu plaćati troškove postupka? Da li će plaćati onih 10 tisuća kuna tzv. dodatne pristojbe? Neće. Plaćat će samo taj oglas itd. Pozivate isto tako vjerovnike da predlažu otvaranje stečajnog postupka. Ja mislim da bi to trebalo krajnje detaljno regulirati, ali ono što bi svakako trebalo učiniti da sama uprava, sam dužnik ispoštuje onaj rok od 21 dana za pokretanje stečajnog postupka i da shodno Zakonu o trgovačkom društvu te osobe koje to ne učine, a štete svojim vjerovnicima osobno odgovaraju za tu tu prouzročenu im štetu. To je naprosto bit i ja da citiram ovaj članak 4. Zakona o stečaju koji glasno i jasno kaže: "ako je trgovačko društvo nesposobno za plaćanje ili prezaduženo uprava koja vodi društvo mora bez odgode, a najkasnije 21 dan po nastanku nesposobnosti za plaćanje ili prezaduženosti predložiti otvaranje stečajnog postupka." onda možda ne bi nam niti trebale ovakve mjere protiv kojih osobno nisam. Iako kao što sam rekao bojim se da će se one u dogledno vrijeme također morati jednostavno mijenjati. Drugo, što još kazati? 2 su tu problema. Kada mi govorimo o tvrtkama mi govorimo o ljudima koji ih vode kao da su ne znam kriminalci, kao da su lopovi. Ne može to biti tako. Pustimo one velike sustave koji su pretvoreni, ali ove male tvrtke mislim na ove male vlasnike, obrtnike itd. često su čak i u goroj situacija od radnika koji rade kod njih. Jasno je da obveze treba podmirivati u protivnom tvrtku treba ugasiti. ugasiti. Ali ponekad ako vam netko duguje, ako nemate posla, onda si čovjek stvarno postavlja pitanje, što da radi. Ako je založio cijelu imovinu koju su on, generacije prije toga stjecale. Moramo ponekad imati razumijevanje za takve situacije, ne za neplaćanje apsolutno ali moramo ponekad imati razumijevanje za sve te silne probleme koji se javljaju vis a vis nelikvidnosti u Republici Hrvatskoj. Ono što meni na neki način i osobno vrijeđa je ova kako bi je nazvao igra sa tvrtkama, ne podmiruju neki obveze, formiraju novo društvo, pobjegnu od starih obveza prema vjerovnicima, prema državi, prema poreskoj upravi, prema radnicima, a netko drugi s druge strane uredno podmiruje sve svoje obveze i onda jasno da ta društva nisu u istom položaju na tržištu. I onda će si ovaj drugi postaviti pitanje, pa što sam ja istrijani bi rekli mona, da ja sve moram plaćati a da ovaj drugi jednostavno ne plaća ništa, to je problem. I još kroz ovaj stečaj kako je stvar postavljena sada će država podmiriti stečajni postupak jer je za pretpostaviti da od ovih 19 tisuća društava koja su nelikvidna, njih brat bratu 90% nema nikakve imovine. Jednostavno dolazimo u situaciju da svi u tom poslovanju nisu isti i zato načelo mora nisi podmirio stare obveze, nema nove tvrtke postati načelo u ovoj zemlji. Što je bilo do sada bilo je, od sutra više to ne smije biti. Ja sam siguran i to ću kazati da ako je ovdje riječ o 20 tisuća tvrtki bez radnika sa 11 milijardi kuna nepodmirenih obveza, sigurno 90% tih tvrtki nema nikakve imovine i to jasno govori kako će i u kom pravcu ide ovaj postupak. Dobro je da ih se izbriše iz sudskog registra, ali isto tako da se kroz takvu jednu formu rasterete prozivke, nije bitno sada prema kojoj instituciji da li ministarstvima, Vladi zbog nelikvidnosti, jer mi u pravilu uvijek prozivamo nosioce izvršne vlasti, pa makar u toj nelikvidnosti ne znam 50 ili 90% svejedno sudjeluju privatna društva. Mislim da su to teme o kojima se isto tako treba razgovarati. Treba podvući crtu, jednako tako treba ljudima koji su u poslovanju pomoći, jer jedno je biti u javnom sektoru. Ali ja vas uvjeravam da biti na tržištu i preživjeti u ovo vrijeme daleko, daleko je teže. ja mislim da nam mogu pomoći ovi instituti koje Vlada predlaže. Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti. Vjerojatno će se neke odredbe morati mijenjati, nadopunjavati jer život je daleko kompleksniji no što ga mi sa mjesta ovih klupa i ovih mjesta možemo sagledati, ali namjeru u svakom slučaju treba u najmanju ruku pozdraviti. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Josip Salapić u ime kluba HDZ-a. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicima. Pred nama je Prijedloga zakona o dopunama Stečajnog zakona s Konačnim prijedlogom zakona. Ja bih rekao da ovaj zakon uvodi red u šumu nereda kada je u pitanju poslovanje onih pravnih subjekata koja su bez zaposlenih osoba, koja su u blokadi duže od 60 dana i koji preko svojih banaka ne mogu ostvarivati platni promet i kao takva su teret hrvatskom gospodarstvu i općenito gospodarstvu koje je u onim problemima kojima se bavi Vlada Republike Hrvatske. Ta poduzeća treba jednostavno očistiti iz sudskoga registra jer njihova dugovanja od 11 milijuna kuna stvaraju određene obveze, a kao takva postaju teret hrvatskom gospodarstvu posebice ovim mjerama kojima Vlada Republike Hrvatske provodi kada je u pitanju plan gospodarskog oporavka i izlazak naše države iz gospodarske krize. Stečajni zakon sam po sebi kao takav dobar. On egzistira od 1997. godine. Do sada smo svjedoci 4 izmjene i dopune toga zakona. Svaka izmjena i dopuna zakona koja je do sada bila išla je ka učinkovitijem provedbi stečajnog postupka, uklonjene su one terminološke nepravilnosti neprimjenjive odredbe Stečajnoga zakona i sve one odredbe koje su u pravnom smislu bile dvojbene. Po ovom prijedlogu zakona vjerovnici su izjednačeni svojim pravima, omogućen je stečajnom upravitelju pregled svih tražbina odnosno dana mu je mogućnost da se utvrdi cjelokupno stanje dužnika, stvoreni su uvjeti za primjereniju zakonsku osnovu za provođenje stečajnog plana.

koja se odnosi na skraćeni stečajni postupak, a prema predloženim dopunama zakona Ministarstvo financija, POrezna uprava će dostavljati nadležnim sudovima zahtjeve za pokretanje skraćenog stečajnog postupka za one gospodarske subjekte koji nemaju zaposlenih i koja su u blokadi duže od 60 dana. prijedlogu zakona kojega smo dobili u saborsku proceduru, u obrazloženju zakona stoji da se odnosi na tvrtke koje imaju do 5 zaposlenih, pa molimo predlagatelja da se u tom dijelu uskladi sa konačnim prijedlogom zakona s obzirom da se radi o konačnom prijedlogu. Za ovaj zakon potrebno je osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu od ukupnog iznosa od 80 milijuna kuna. Za 2010. predviđeno je 5 milijuna kuna, za 2011. 35 milijuna kuna, za 2012. 40 milijuna kuna. Osim navedenoga u prijedlogu ovoga skraćenog stečajnog postupka uvodi se da se u rješenju o pokretanju stečajnog postupka mora navesti datum i sat kada se pokreće stečajni postupak. prijedlog Zakona o skraćenom stečajnom postupku ne slažemo se da će on bilo koga abolirati. On je dapače u sustavu cjelokupne reforme hrvatskoga pravosuđa, zatvaranja poglavlja 23, učinkovitog gospodarskog sustav u Republici Hrvatskoj i ne samo jedan u nizu zakona kojima želimo poboljšati naš pravosudni sustav pred ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, a isto tako počistiti one nelogičnosti koje su na snazi prema postojećim zakonima, a to je da egzistira nešto što pravno i formalno ne bi trebalo postojati pa klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj prijedlog zakona i glasat ćemo za. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. kao što je već bilo rečeno ovaj Stečajni zakon je stupio na snagu 1. siječnja 1997. godine. Do sada je četiri puta mijenjan i nadopunjavan i po rješenjima koja sadrži i ovaj novi prijedlog zakona možemo reći da je ustvari riječ o modernom Stečajnom zakonu, u naravi sličnom stečajnim zakonima razvijene tržišne ekonomije i zapadne demokracije. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke smatra da su predložene dopune postojećeg Stečajnog zakona, a koje se odnose na skraćeni stečajni postupak za one pravne osobe koje nemaju zaposlenih, imaju evidentiranu blokadu poslovnog računa u neprekidnom trajanju od 60 dana i za koje ne postoje uvjeti za pokretanje postupka, brisanje iz sudskog registra, najbolji način njegovog poboljšanja kako bi se iz pravnog prometa isključile tvrtke čije poslovanje opterećuje druge zdrave poslovne subjekte i utječe na njihovu sigurnost poslovanja. Možemo slobodno reći da ovaj zakon ima za cilj očistiti tržište od trajnog nelikvidnih, a u nekim slučajevima i fantomskih subjekata, a njegovom primjenom bi s tržišta nestalo u kratkom roku 19 tisuća subjekata koji su dugotrajno nelikvidni, nemaju zaposlenih ni imovine i dugu oko 11 milijardi kuna. Cilj aktualnih promjena Stečajnog zakona jest pojačati odgovornosti u poslovanju trgovačkih društava, a državu osloboditi obveze plaćanja troška stečajnog predujma. Kada porezna uprava predloži otvaranje stečaja više neće po novom zakonu morati platiti predujam. Kako rad i potrebe sudova financira državni proračun nema smisla odredba po kojoj porezna uprava mora uplaćivati predujam stečajnim sudovima da bi ispitali uvjete za otvaranje stečaja. Ušteda će iznositi oko 190 tisuća kuna jer se planira gašenje gašenje 19 tisuća nelikvidnih subjekata po skraćenom postupku, a za svaki bi po važećem zakonu porezna uprava morala uplatiti 10 tisuća kuna. Sadržana rješenja prema kojima Porezna uprava Ministarstva financija podnosi zahtjev za pokretanje skraćenog stečajnog postupka i obaveza suda da po službenoj dužnosti pribavi izvadak iz sudskog registra, kao i ovlast sudskim savjetnicima da provode skraćeni stečajni postupak te propisani iznimni rokovi jamac su brze i efikasne provedbe ovog postupka. Provedbom predloženih odredbi, a sukladno planu aktivnosti za provedbu programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske koji zastupnici Hrvatske seljačke stranke u Hrvatskom saboru ocjenjuju pozitivnim i vrijednim provedbe zakonodavac će u bitnome pridonijeti jačanju sigurnosti na tržištu, jačanju međusobnog povjerenja u poslovanju gospodarskih subjekata, boljoj i učinkovitijoj zaštiti vjerovnika i redovnom odvijanju ugovorenih poslova. Stoga će Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima. Kolegice i kolege. Pred nama je jedan relativno mali rekli bismo ili kratak zakon koji omogućuje odnosno kreira skraćeni stečajni postupak odnosno prijeki put za rješavanje nagomilanih problema neplaćanja, nelikvidnosti, s ciljem zaštite vjerovnika i poštivanja ugovora. Narodski rečeno, pribjeglo se lakšem putu odabira trulih jabuka iz košare. To je jedan od zakona koji dolazi iz paketa programa gospodarskog oporavka. Iz prijedloga zakona relativno je lako iščitati namjeru Vlade i svrhu njegovog donošenja. Međutim, iz ocjene stanja te posljedica koje će nastati donošenjem zakona koji prate ovaj zakon ni u tragovima ni u tragovima ne možemo iščitati kakva je situacija u oblasti koji zakon pokriva, hoće li je popraviti, a još manje kakve koristi za gospodarski oporavak očekuje Vlada donošenjem ovog zakona. Minimum korektnosti koji smo ovdje očekivali je da Vlada kaže koliko poslovnih subjekata ima evidentiranu blokadu poslovnog računa duže od 60 dana, koliko iznose ti neplaćeni računi. Obzirom da je porezna uprava ovlašteni predlagatelj ovih skraćenih postupaka bilo bi korektno navesti koliko je poreznog duga odnosno davanja među neplaćenim računima, koliko je među blokiranim onih na koje bi se mogao odnositi ovaj zakon, što konkretno očekuje Vlada donošenjem ovog zakona. Ova netransparentnost prijedloga osim što je nekorektna prema saborskim zastupnicima vjerojatno je loš pokušaj prikrivanja odgovornosti za trenutnu situaciju kakvu imamo i za posljedice koje će doći primjenom ovog zakona. HNS-a i HSU-a podržavamo potrebu u rješavanju ove problematike, podržavamo čak i način na koji to Vlada misli napraviti, ali zbog toga što Vlada ne otvara problem u svojem meritumu klub HNS-a, HSU-a bit će suzdržan u odnosu na prijedlog ovog zakona. Dobro, hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Nema ga. Idemo dalje. Gospodin zastupnik Ivo Grbić, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Predloženim Zakonom o dopunama Stečajnog zakona ostvarit će se uvjeti za učinkovitiju provedbu stečajeva kao jedne od mjera iz Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske te omogućiti zakonska podloga za provedbu tzv. skraćenog postupka kao dijela reforme pravosuđa, a sve u cilju poboljšanja vladavine prava, zaštite vjerovnika i poštivanja ugovora. Inače, postojeći Stečajni zakon stupio je na snagu 1. siječnja 1997. godine i do danas izmijenjen je i dopunjen četiri puta. Zadnjim izmjenama i dopunama izbjegnuto je višestruko zakonsko reguliranje pojedinih pravnih instituta, otklonjena su terminološka nesuglasja i poboljšane neke odredbe i uklonjene su neprimjenjive odredbe. pak prijedlogom, a radi ostvarivanja pune učinkovitosti, smanjenja troškova i ubrzavanja postupka dopunjuje se Stečajni zakon dodavanjem nove glave Xa. kojom se uređuju pravila skraćenog Stečajnog postupka, a koja bi se provodila do zaključno 31. prosinca 2012. godine. Radi se o postupku koji se pokreće na zahtjev Ministarstva financija, Porezne uprave, a koji se odnosi na svaki gospodarski subjekt i to na onaj subjekt koji nema zaposlenih, za koji su ispunjeni uvjeti iz članka 4. stavka 4. Stečajnog zakona odnosno da poslovni subjekt ima evidentirane nepodmirene obaveze od banke koja za gospodarski subjekt obavlja poslove platnog prometa u razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo na temelju valjanih osnova za naplatu bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa i za gospodarski subjekt za koji nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje drugog postupka radi brisanja iz sudskog registra osim odredbi o skraćenom stečajnom postupku dopunjuju se i postojeća odredba članka 54. stavak 1. točka 3. na način da obavezni sadržaji, rješenja o otvaranju stečajnog postupka osim dana bude i naznaka sata i minute otvaranja postupka čime se Stečajni zakon usklađuje sa Zakonom o financijskom osiguranju. Radi navedenog podržavam donošenje Zakona o dopunama stečajnog zakona. Hvala. Hvala. Odgovor gospođa Nada Čavlović Smiljanec, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicima. Pa gledajući ovaj Konačni prijedlog zakona o dopunama Stečajnog zakona na samom početku moram reći da predlagatelj govori da će se ovim znači dopunama stvoriti zakonska podloga za provedbu tzv. skraćenog stečajnog postupka kao dio reforme pravosuđa kojoj je cilj poboljšanje vladavine prava, zaštite vjerovnika i poštivanje ugovora. Istog tako, rečeno je da je potreba za ovim dopunama Stečajnog zakona proizlazi iz nužnosti stvaranja uvjeta za učinkovitiju provedbu stečajeva kao jedne od mjera iz plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske. Pa gledajte, ja na samom početku moram reći da, znači izmjene Stečajnog zakona i uvođenje instituta tzv. skraćenog stečajnog postupka ni u kom slučaju neće doprinijeti gospodarskog oporavku Republike Hrvatske, a to ću argumentirati cijelim nizom primjera. Prije svega, znači uvođenje stečajnog postupka prije svega će koštati državni proračun. Jer temeljem ovog zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona vidimo da će Ministarstvo financija biti obavezno platiti oglas u Narodnim novinama, a isto tako za Trgovačke sudove koji će onda pozivati vjerovnike da dostave prokazni popis svoje imovine. Isto tako će nastati novi troškovi koje će oni morati platiti. A koliko je meni poznato Trgovački sudovi čak ni nemaju dovoljno sredstava da bi podmirivali svoje nužne materijalne troškove. Ovom mjerom moram reći na žalost pogoduje se upravo onima, znači onih preko 19000 poduzetnika koji nemaju niti jednoga zaposlenoga, a stvorili su ogromne i porezne dugove i dugove doprinosa i drugih javnih davanja, a isto tako i dugove prema drugim vjerovnicima. Da li donošenje ovog zakona znači da će oni biti amnestirani isto tako i od kaznene odgovornosti. Jer sadašnjim Stečajnim zakonom je propisano da poduzeće koje u roku 60 dana ne može, odnosno ne podmiruje svoje obveze i druga javna davanja je dužno samo prijaviti stečaj a to još podrazumijeva da ako se slučajno ne prijavi stečaj, a stekli su se svi uvjeti, da se onda protiv odgovorne osobe u toj pravnoj osobi podnosi kaznena prijava zbog kaznenog djela neprijavljivanja stečaja. Da li donošenje ovog zakona znači da će te odgovorne osobe koje su, koliko je rečeno u prijašnjoj raspravi radi se o dugovima oko 11 milijardi kuna da će one biti amnestirane od odgovornosti. Ja ovdje postavljam pitanje a šta onda sa onim pravnim osobama i poduzećima koji uredno cijeli niz godina podmiruju svoje porezne obveze, obveze doprinosa i svoje obveze prema dobavljačima. Nisu li oni kažnjeni i kakvu poruku mi sad šaljemo ovim izmjenama Stečajnog zakona? To su pitanja na koja zaista tražim odgovor, jer mislim da ovdje kad se govorilo u ime klubova išli su nekakvi hvalospjevi u smislu eto sad će se riješiti i pitanje nelikvidnosti i pitanje očistit ćemo stvari kao gospodarski prostor od onih poduzeća koja su problematična. Međutim, kakva je to gospodarska mjera, ustvari mjera gospodarskog oporavka ako ćete vi ići u skraćeni stečajni postupak. Već se unaprijed zna da ako poduzeće nema ni jednog zaposlenog da definitivno vjerojatno nema nikakve imovine i taj prokazni plan koji će oni donijeti na Trgovački sud bit će znači bez pokretne, bez nepokretne imovine. Država će znači samo elegantno izbrisati te porezne dugove ili dugove doprinosa ili dugove koje ima prema drugim vjerovnicima. Da li na taj način nisu kažnjeni oni koji uredno naplaćuju i plaćaju državi svoje obaveze, koji su problematični i koji su znači porezni dužnici njih ćemo nagraditi. Postavlja se i drugo pitanje što su radile institucije Ministarstva financija, nadzorne službe, Službe prisilne naplate da se uopće moglo dogoditi da toliko poduzeća 19000 poduzeća, gotovo 20000 poduzetnika u Republici Hrvatskoj nema niti jednog zaposlenog i da nagomilaju tolike porezne dugove, dugove doprinosa ne znam i dugove prema svojim vjerovnicima. Mislim meni je neprihvatljiva i neshvatljiva izjava premijerke Kosor koja se našla u čudi prije otprilike dva tjedna pa je rekla zamislite u Hrvatskoj postoji preko 19000 poduzeća koja nemaju niti jednog zaposlenog, a ne podmiruju svoje obveze. Imaju oko 11 milijardi kuna duga. ja se pitam nije li to pitanje trebalo uputiti na adresu Ministarstva financija, koje je dužno provoditi postupak ovrhe, i da li nije dovoljan signal kad vidite da poduzeće nema nijednog zaposlenog, da ne podmiruje svoje obveze, da nakon ne znam 3 mjeseca, 6 mjeseci …/Ne razumije se./… postupak ovrhe i u tom slučaju postoji mogućnost npr. duguje porez na dodanu vrijednost, imate mogućnost to poduzeće jednostavno zatvoriti. Međutim to se nije radilo. To se nije radilo. Država će sad znači platiti za one koji državi ništa nisu platili, amnestirati će i značaj kaznene odgovornosti, a oni znači porezni obveznici, odnosno poduzetnici koji uredno posluju na kraju pitat će se ustvari zašto mi plaćamo i zbog čega državi uredno obveze, jer će na taj način po meni oni definitivno biti kažnjeni. Htjela bih nešto reći i o samim pojedinim odredbama ovoga zakona, za koji mislim da jednostavno operativno će biti iznimno teško provesti. Naime ovdje u članku 2. kaže se znači iz članka 335. ovog zakona sadrži znači podatke o tvrtki, sjedištu pravne osobe, uključujući njenu adresu i to, to znači podaci kojom porezna uprava raspolaže, ali ova točka 2. znači stavka 1. kaže se podatke o iznosu nepodmirenih tražbina koje čekaju na namirenje. Koliko je meni poznato porezna uprava znači vodi evidenciju o porezima, doprinosima i drugim javnim davanjima, koji su dati u nadležnost temeljem zakonskih propisa, ili temeljem ugovora koje su sklopile sa jedinicama lokalne i područne samouprave. Mene zanima na koji način će se znači operativno i kako doći do podatka o tome koliko ti, te pravne osobe imaju nenamirenih obveza prema drugim svojim vjerovnicima, jer te podatke imaju samo poslovne banke. To u ovom prijedlogu zakona ne piše. Da li će se one morati zahtjevom obraćati FINA-e i na koji način će se to riješiti, mislim da bi u ovom zakonu trebalo se to reći, jer to će, ja iz iskustva znam stvarati velike poteškoće u provedbi ovog zakona što se tiče same porezne uprave. Isto tako u članku 35.e kaže se da će trgovački sud prvo po službenoj dužnosti pribaviti izvadak iz sudskog registra za tu pravnu osobu, pa će onda zatražiti od članova uprave, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje, da u roku od 15 dana podnesu sudu javnobilježnički ovjerovljen prokazni popis imovine pravne osobe, uz upozorenje da se davanjem netočnih ili nepotrebnih podataka izlažu odgovornosti kao za lažan iskaz pred sudom. Ja mislim da ovo što je ovdje napisano nije dovoljno da bi u svakom slučaju trebalo odrediti i nekakvo tijelo, ili nekakvu instituciju koja bi na licu mjesta utvrdila da li te pravne osobe ipak posjeduju određenu, prije svega pokretnu imovinu, jer podatke o nepokretnim nekretninama može se naći u poreznoj upravi, isto tako i u i u općinskome sudu. Ja ne znam kako vjerovati tim odgovornim osobama, znači da će one zaista imovinu koje posjeduju, koja bi trebala biti predmet tog stečajnog postupka, da će one zaista i prijaviti. Nadalje, vezano za članak 335., gdje kaže da vjerovnika koji predlaže otvaranje stečajnog postupka, osim podnositelja za plaćanje predujma, odnosno članak 335.k ako sud obustavi skraćenim stečajni znači postupak, ovaj koji se regulira ovim zakonom i donose rješenje o pokretanju prethodnog postupka, znači da se ide opet u stečajni postupak i pravilima Stečajnog zakona, stečajni sudac može za privremenog stečajnog upravitelja postaviti odvjetnika, javnog bilježnika ili osobu sa liste stečajnih upravitelja i liste sudskih vještaka. Ja mislim da je po meni, odnosno po mojoj ocjeni mislim da taj posao bi prije svega trebali obaviti stečajni upravitelji. Pa stečajni upravitelji znači su morali polagati poseban ispit, oni imaju kvalifikacije za vođenje stečajnog postupka i ne vidim uopće potrebu da se znači oko stečajnog i tog skraćenog stečajnog postupka ustvari uopće mogu uključivati suci, javni bilježnici, ostale osobe. Eto to je moja primjedba na ovaj članak, jer ne vidim onda zašto je netko znači polagao ispit za stečajnog upravitelja, i tim više moraju registrirati poduzeće da bi uopće mogla voditi stečaj, da bi mogao biti stečajni upravitelj, a sad se daje mogućnost znači da to rade i javni bilježnici, odvjetnici, ne znam i čak sudski vještaci. Eto na samom kraju reći ću da ovaj skraćeni stečajni postupak, koliko god da je sad u ovoj raspravi dobio hvalospjeva i pohvaljen je kao eto očistit će se taj prostor, naprosto od, nestat će nelikvidnosti, ostat će samo dobri poslovni subjekti, mislim da se tim skraćenom postupkom neće postići ništa, da apsolviram način, da će samo nastati novi trošak za državu, a sve to nije, taj zakon uopće ne bi bilo potrebe donositi, da su nadležne institucije radile svoj posao i da su na vrijeme naplaćivale porezne obveze i sve ostalo. Hvala lijepo. Hvala. Imamo replike. Gospođa Ingrid Antičević Marinović, prva. pravne osobe koje nemaju nijednog zaposlenog, a stvore ogromne gubitke, ne isplaćujući prije svega dobavljače, ne isplaćujući radnike, ne isplaćujući državu, to je jedan problem koji sam Stečajni zakon može formalno riješiti, mogu se brisati te tvrtke, međutim treba spriječiti takve situacije, kao što se borba protiv korupcije ne rješava samim zakonom, niti je svedena samo na represivna tijela, nego treba stvari prevenirati. To je jedan naš opći problem funkcioniranja države, ali onda država sama mora se suzdržavati od takvih postupaka koje zakonima predviđa da budu sankcionirane od strane građana. Država mora prije svega štititi vjerovnike i ne smije biti jedan obijesni …/Ne razumije se./… i glavni dužnik. Danas je u Republici Hrvatskoj država glavni dužnik. Ona naplaćuje PDV, ali sama ne isplaćuje svoje obveze. I često taj jedan stečajni vrtlog koji ona sama stvar, i tu jednu nelikvidnost, to je izvor ogromnih problema. I onda to građani zaista, koji imaju svoje tvrtke, koji su upali u takve nevolje, ne doživljavaju kao kao pravdu. Dakle ne ulazeći u to i ove odredbe, naravno i poboljšanja samog Stečajnog zakona, ali ni taj zakon da je ne znam kako savršen ne može riješiti probleme koji kod nas nisu postali pojedinačni slučajevi, nego jednostavno pojava. Ali onog trenutka kad država bude pristala, ono što smo imali 2003., sankcionirane u Kaznenom zakonu, da sankcionira dakle kao kazneno djelu zlouporabu prava povjerenja, tj. da sankcionira one koji se neodgovorno ponašaju prema vjerovnicima. To država i dan danas odbija sankcionirati i na taj način jednostavno dozvoljava ovakve situacije. Hvala. Odgovor gospođa Nada Čavlović Smiljanec. koje imaju potraživanja prema državi gdje država znači ne plaća svoje obaveze prema njima, a ja moram reći da je za vrijeme koalicijske vlasti, znači od 2000. do 2003. godine, događalo se upravo da događalo se to da je država omogućila da se provode kompenzacije. Što znači, ako je porezni obveznik imao nekakvu tražbinu, potraživanje prema državi, država je njemu omogućila da ako je eventualno duguje PDV ili neku drugu vrstu poreza da se to naprosto kompenzira. Međutim, eto od kada je došla na to se ne može dogoditi. Ima jako mnogo poduzetnika koji imaju milijunske iznose, potraživanja prema državnim poduzećima i državi koja ne mogu naplatiti, koja se nalaze u teškoj situaciji i moraju hodati po bankama i dizati kredite i to je pitanje da li će ih dobiti. Istovremeno znači država im blokira račun zato što nisu uspjeli platiti porez, međutim ne pokazuje nikakvu volju da na neki način se napravi kompenzacija, odnosno da plati na neki način svoju obavezu koju ima prema tim poslovnim subjektima. Hvala lijepa. Hvala. Imamo i repliku gospođa zastupnica Dragica Zgrebec, izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa ja se slažem kolegice s vama da zapravo ovakva izmjena stečajnog zakona zapravo neće riješiti ono što u samom obrazloženju piše, dakle da je to zaštita vjerovnika i jedna od mjera gospodarskog oporavka. Stečaj je krajnja mjera zaštite vjerovnika. Međutim, kod nas je problem što se država javlja u lošem svjetlu i kao dužnik i kao vjerovnik. Hrvatska država je suvlasnik velikog broja trgovačkih društava i mi se susrećemo s time da ona kao vjerovnik ne naplaćuje svoja potraživanja. Da je to tako govori podatak da je u 6. mjesecu prema nekakvoj evidenciji bilo evidentirano 11 milijardi kuna državnih potraživanja što poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, ali ona se javlja i kao loš dužnik jer na vrijeme ne plaća svoje obveze. Kad bi Porezna uprava reagirala promptno, dakle ako u roku od 2 mjeseca tvrtka ne plati poreze i doprinose iz plaća to znači da ne isplaćuje plaće ili isplaćuje plaće na crno. I da ide reagirati ne bi se dešavalo situacija kao što je evo sa friškim slučajem u Kamenskom da se 5 mjeseci ne isplati plaća. Ponekad čak i dulje od toga. Kad bi se mi pripremali za članstvo u EU u ovom smislu onda bismo poštivali i direktivu direktivu EU o suzbijanju neplaćanja pa bismo donijeli Zakon o financijskom poslovanju gdje bi se uvele takve mjere da bi se propisali zakonski rokovi o plaćanju, da bi se propisale i kaznene odredbe u smislu kaznene kamate pa i druge kaznene odredbe. Međutim, ovako samo donesemo zakon, kažemo to će riješiti problem. Da je država tu neaktivna ja ću reći na primjeru da u državnoj tvrtci u kojoj država ima preko 40% suvlasništva tolerira da se ne isplati 2 milijarde i 200 milijuna kuna državnih davanja. Hvala. Odgovor gospođa Nada Čavlović Smiljanec. da poduzetnici ne plaćaju poreze i doprinose. To je postalo pravilo, znači izuzetke imamo … iznimno, postoje oni poslovni subjekti koji svoje obveze prema državi plaćaju. Ja samo postavljam pitanje kako je to moguće da banke itekako su ažurne, itekako dobro naplaćuju svoje plasmane koje su dali prema građanima i poslovnim subjektima, a vidite država nije u mogućnosti. Mada imamo i zakone koji reguliraju ovrhu i mada postoji znači odredba da u roku 60 dana ako netko ne plati određene obveze mora ići u stečaj država je tu posve inertna i nikako joj ne uspijeva naplatiti svoje obaveze. Isto tako vezano za rad državnih institucija moram reći događa se nešto drugo. Postoje znači i oni porezni dužnici koji godinama ne plaćaju svoje obaveze, poreze i doprinose, koji su pod zaštitom lokalne politike, kod kojih se ne ide u nadzor, koji stvaraju milijunske gubitke, a istovremeno ta poduzeća su bila sanirana novcem poreznih obveznika i državnog proračuna. To se događa u mojoj županiji, a vjerujem da se isto tako događa u drugim županijama u ovoj Hrvatskoj. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravak, gospodin Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Pa evo ispravit ću jedan navod uvažene kolegice koja je doslovce kazala, citiram: "ovim prijedlogom zakona država će amnestirati vlasnika od kaznene odgovornosti." To je apsolutno netočno. Dakle, što bi to značilo primjenom nekakve analogije? Da stečajni zakon stečajni zakon amnestira nekoga od kaznene odgovornosti? Upravo suprotno. Uvođenje novog instituta u ovu oblast ajmo reći privrede gospodarstva uvodi se reda uvodi se reda tamo gdje ga nije bilo iz svih ovih razloga o kojima evo u tijeku rasprave slušamo. Dakle, apsolutno je neprihvatljiva vaša teza, a na toj tezi vam se zasniva cijela rasprava da će prijedlogom ovog zakona netko nekoga osloboditi kaznene odgovornosti.

da će odgovorne osobe biti amnestirane nije točno i da neće biti popisana imovina tvrtki koje ulaze u stečaj. Ni to nije točno. Kolegica Čavlović kaže upravo suprotno, a ovim zakonskim izmjenama ne mijenjaju se osnovni principi i norme Zakona o stečaju. Znači, sve ono što se primjenjuje u normalnom stečajnom postupku bit će primijenjeno i u ubrzanom stečajnom postupku. Samo se stečaj ubrzava kako bi se ovih više od tvrtki potencijalno opasnih i za ostale gospodarske subjekte maknuli, izbrisali iz registra. Logično je da će i u ovom skraćenom postupku biti dostavljeni i evidentirani podaci i o imovini i o obvezama tvrtke koja ulazi u stečaj sa ciljem da se obveze prema vjerovnicima što prije podmire, a to je upravo i osnovni cilj ovog zakona. Zaštita vjerovnika i još jedan pomak u provedbi programa gospodarskog oporavka koji uspješno provodi Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Ispravak, gospodin Stjepan Milinković. netočno jer ne možete me uvjeriti kolegice da razvlačenje samog stečaja i dovođenje do očaja i zaposlenika itd. ne može zasigurno da ne doprinosi da može doprinijeti gospodarskom oporavku. Ali u svakom slučaju držim da će ovaj dio i pomoći ajmo reći samo dinamiziranju tržišta rada, o čemu smo govorili prošli tjedan. Kada se završi taj postupak zasigurno će biti dio zaposlenika raspoloživ i na tržištu rada, ali i uvođenje reda u ovom području može samo doprinijeti gospodarskom oporavku. Hvala lijepo.

Samo nekoliko rečenica o ovom prijedlogu zakona i dopunama Stečajnog zakona isključivo iz jednog razloga, ne postoji toliko izravnog utjecaja na gospodarsku aktivnost na gospodarstvo kao što je ovaj Zakon o stečaju i ove izmjene. Nakon poreznih zakona i drugih koji daju okvir gospodarske aktivnosti ovo je jedan zakon koji baš izravno utječe i na aktivnost i na gospodarstvo i na gospodarsku sliku i na zaposlenost i na nezaposlenost. I zato sam se javio upozoriti na neke stvari. Čuli smo ovdje o stečajnom kaosu i vrtlogu. Pa stečajni kaos i vrtlog je nastao 2000. godine, kada je ekonomska politika postala stečajna politika, kada se nije biralo po kojim uvjetima nisu se poštivali ispunjeni uvjeti zakonski za odlazak u stečaj trgovačkih društava, nego se pod političkim pritiskom biralo koja će trgovačka društva ići u stečaj koja ne. Tako da ona koja su ispunila uvjete po zakonu nisu išla, a ona koja nisu ispunila su morala ići u prisilni stečaj. Time su zapravo stvorena druga faza privatizacije, a tisuće i tisuće ljudi je ostalo na cesti nezaposlenosti. Politika stečajeva nas je dovela do takve situacije da je stečajni postupak u 20 tvrtku vodio jedan te isti stečajni upravitelj. Onda možemo i zamisliti do čega je to i dovelo. Dovelo je do toga da primjerice 16 godina vodi se jedan stečajni postupak evo Glumine banke. Ja se nadam i vjerujem da će ova izmjena i dopuna zakona pridonijeti da se više nikada takva povijest ne ponovi. Isto tako bih ovaj zakon pohvalio u smislu unapređenja i demistifikacije ukupnog duga Republike Hrvatske. Naime, ako je dug narastao zadnjih godina strahovito, a banke se nisu mogle zaduživati u inozemstvu zbog regulatornih mjera, dug središnje države nije toliko porastao, pa tko se onda zaduživao? Zaduživale su se gospodine ministre fantomske tvrtke koje su registrirane s 20 tisuća kuna i nemaju nijednog zaposlenog. Dobivali su iz inozemstva kredite, kupovali najbolja turistička odredišta po Republici Hrvatskoj, ne vraćaju kredite, ne otplaćuju kamate, samo pripisuju kamate. To se samo registrira i nitko tu ništa ne poduzima. Ovaj zakon je instrument i čestitam vam na njemu da se ubrzaju takvi prisilni stečajevi. Neka se kreditori upišu u vlasništvo tih nekretnina koje su pokupovali i zamislite ino dug Republike Hrvatske će se smanjiti za 10 milijardi eura da nijedan ne zaposlen ne ostane bez posla, da nijedna nema posljedice negativne, povećat će se izravna inozemna ulaganja, a te tvrtke čekaju sa gospodarskom aktivnošću. U 10 godina, u 5 godina u 8 godina nemaju nijedne kune prihoda. I ovaj zakon je izvrstan instrument da se konačno tim dođe u kraj, da se jednostavno naplate svoju imovinu, uknjiže se, ono što su vlasnici i time se smanjuje ino dug, a povećavaju se izravna ulaganja. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kada se steknu uvjeti. Vjerojatno sutra. I najavljujem dakle sada je pauza do 15,00 sati, započinjemo sa točkom dnevnog reda Prijedlog Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem s Konačnim prijedlogom zakona. Prijatno.